Utvrđujem da je većinom glasova 93 za i 1 suzdržani

Utvrđujem da je većinom glasova 93 za i 1 suzdržani donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 93 za i 1 suzdržani donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 93 za i 1 suzdržani donijet zaključak kako

Utvrđujem da je većinom glasova 93 za i 1 suzdržani donijet zaključak kako ga

Utvrđujem da je većinom glasova 93 za i 1 suzdržani donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 93 za i 1 suzdržani donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 93 za i 1 suzdržani donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 93 za i 1 suzdržani donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Društava Crvenog križa. Podnositelj je glavni državni revizor, o ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo sukladno Članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskog reviziji Društava Crvenog križa. Molim glasujmo.

Utvrđujem da je većinom glasova 93 za i 1 suzdržani donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.